в рамките на двата работни дни. В този смисъл на Председателския съвет обсъдихме и вероятността да бъде редуциран парламентарният контрол, за да може да се постигне напредък по законодателната дейност.

представители. 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (Общ законопроект на основата на приетите на първо гласуване два законопроекта). Вносители – Сергей Станишев и група народни представители; Антон Кутев и група народни представители. 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите. Вносители – Димчо Михалевски, Джевдет Чакъров и Страхил Ангелов. Ангелов. 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати. Вносител – Министерският съвет. съвет. 6. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители – Искра Фидосова, Красимир Ципов, Димитър Лазаров; Цветан Цветанов и група народни представители; Министерският съвет – три законопроекта. 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Вносител – Михаил Миков и група народни представители. 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор. Вносители – Христо Монов, Ваня Добрева, Деница Златева, Атанас Зафиров и Пламен Славов. 9. Проект

„10. Проект за решение за избиране на постоянни делегации на Народното събрание. Вносители – Деница Златева и Атанас Мерджанов. 11. Проект за решение за попълване на състава и промени в постоянни комисии на Народното събрание. Вносители – Камен Костадинов; Янаки Стоилов и Филип Попов;

Вносители – Корнелия Нинова, Атанас Пъдев и Атанас Мерджанов. 13. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги. Вносител – Министерският съвет. 14. Доклад за извършената дейност от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси през 2012 г. Вносител – Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 15. Проект за решение за налагане на мораториум върху заповедите за премахване и забрана ползването на незаконни строежи, използвани за жилищни нужди в урбанизираните територии, както и незаконни строежи в държавни, общински и частни имоти на териториите на рибарските селища, изградени по Черноморското крайбрежие.

където е предвидено да има разисквания по питането на Сергей Станишев и Лютви Местан към министър-председателя на Република България Пламен Орешарски относно преговорите за Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз

предлагам в дневния ред за работата на Народното събрание да бъде включено Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 302-01-6, внесен от Министерския съвет. Предлагам това да бъде втора точка от дневния ред на заседанието в петък. Благодаря. Господин председател, искам да кажа, че мотивацията за това мое искане направих при първото гласуване на законопроекта.

Господин председател, госпожи и господа народни представители, правя обратно предложение и използвам възможността да дам пояснение защо тази точка не беше включена в седмичната програма на заседанието на Председателския съвет. Действително, става дума за посочената от господин Имамов промяна, но този риск не е непосредствено предстоящ смятаме, че трябва да бъде направено допълнително обсъждане, тъй като се предлага отпадането на разпоредба, която защитава в много висока степен обществените и държавните интереси по отношение налагане и обезпечение за изпълнение на задължения, поети в процеса на приватизацията. Ще Ви моля да не се приема предложението за включването на тази точка. Има възможност да бъдат направени преценки. Това са действия, които са започнали от доста време, движили са се в администрацията на Министерството на икономиката и Министерството на финансите още месеци наред, преди започването на дейността на този Парламент, и се нуждаят от допълнителна внимателна преценка, за да се намери най-доброто решение за България, отчитайки и тези проблеми, които има в рамките на европейските процедури и изисквания. Благодаря Благодаря Ви, господин Стоилов. Основателно е предложението на господин Имамов, защото тази точка беше включена в Проекта за седмична програма, но след дискусия на Председателския съвет отпадна от този проект, който е тук, в залата. Очевидно ще трябва да гласуваме направеното предложение. Поставям на гласуване предложението за включване като точка от дневния ред за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Постъпили законопроекти и проекторешения от 17 юли 2013 г. до 24 юли 2013 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите. Вносители са Димчо Михалевски, Джевдет Чакъров и Страхил Ангелов. Проект за решение за попълване състава на Комисията по правни въпроси. Вносители са Янаки Стоилов и Филип Попов. 3. Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Николай Александров, Гален Монев и Иван Димитров. 4. Проект за решение по Отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. Вносител е Министерският съвет. Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. и Годишен доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2012 г. Вносител е Министерският съвет. 6. Проект за решение за одобряване на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса Вносител е Министерският съвет. 7. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани

8. Проект за решение за попълване на състава на Комисията по енергетика. 9. Проект за решение за попълване на състава на Комисията по отбрана. 10. Проект за решение за попълване на състава на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика. Трите проекта за решения са с вносител Камен Костадинов. 11. Проект за решение във връзка с разискванията по питане № 354-05-29 от 12 юли 2013 г. от народните представители Сергей Станишев и Лютви Местан към министър-председателя Пламен Орешарски относно преговорите за Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за 2014 – 2020 г. и българската позиция. Вносители са Сергей Станишев и група народни представители. 12. Проект за решение за промяна в състава на Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите. Вносител е Камен Костадинов.

14. Законопроект за допълнение на Закона за чужденците в Република България. Вносители са Корнелия Нинова, Атанас Пъдев и Атанас Мерджанов. Всички законопроекти и проекти за решения са разпределени на съответните комисии. Уважаеми народни представители, още едно съобщение – оттеглено е предложението за промени в Комисията по вероизповедания и парламентарна етика от господин Камен Костадинов. След направените съобщения можем да преминем към точка първа от приетата програма за седмицата:

изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. е най-важният и най-същественият въпрос, който Четиридесет и второто Народно събрание ще разглежда. Интересът е на всички български граждани. Виждам, че специално за разискванията днес са пристигнали и колегите от ГЕРБ. Добре дошли! Ето защо процедурното ми предложение

Не виждам. Моля, режим на гласуване за предложението на народния представител Атанас Мерджанов.

Искам да поканя също така представителите на кабинета, министър-председателя - имахме договорка, сигурно вече са в сградата на Народното събрание - да заемат местата си. Ако няма

за 2013 г., внесен от Министерския съвет. Имате думата, уважаеми господин Цонев. ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин председател. Позволете ми да направя едно процедурно предложение преди доклада във връзка с първото четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет - за допускане в залата заместник-министрите на финансите Людмила Петкова и Людмила Елкова,

Владимир Петров – директор на дирекция „Държавни разходи”, Любомир Малчев – началник на отдел в дирекция „Държавно съкровище”, Маринела Петрова – директор на дирекция „Икономическа и финансова политика”, Светослав Миков – началник на отдел в дирекция „Бюджет”, Милена Бойкова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, и Мая Миланова – експерт в Министерството на финансите. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Владимир Петров – директор на дирекция „Държавни разходи”, Любомир Малчев – началник на отдел в дирекция „Държавно съкровище”, Маринела Петрова – директор на дирекция „Икономическа и финансова политика”, Светослав Миков – началник на отдел в дирекция „Бюджет”, Милена Бойкова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, и Мая Миланова – експерт в Министерството на финансите. Моля, гласувайте.

заместник-министрите, директорите, началниците и експертите да заемат местата си в пленарната зала.

Заповядайте, уважаеми господин Местан. Уважаеми господа депутати и народни представители! Дебатите по бюджета ще ги проведем, защото ние сме категорично против, в детайли ще го разискваме. Но това не е дневният ред на обществото. Днес във в. ”Труд” много хубаво са извадили какво сте говорили Вие февруари месец – и господин Местан, и господин Станишев, и всички Вие. Тогава ни призовавахте да си отидем в мир си отидохме, подадохме оставка и върнахме властта на народа. Тогава Вие говорехте за мен, че съм диктатор, а сега Вие окървавихте столицата.

Това си е Ваш проблем. Аз съм убеден, че ако не се вслушате, не чуете това, което Ви казват хората, тези, които са против Вас, а те са много, ще вкарате държавата в тежка ситуация. РЕПЛИКА ОТ Достатъчно много! Повтарям, не е нужно да философстваме. Вземете това, което сте говорили през февруари, колко са били хората тогава, много или малко са били за Вас, какви са били Вашите реплики и изказвания.

Удивлявам се на Вашите възможности. Надали това, което можете да кажете Вие, би ме засегнало.

Дълбоко уважавам мнението и гласоподавателите на всяка една партия. Единственият изход е да се направят предсрочни избори. След това всички ние да се съобразим с волята на хората. хората. Гарантирам Ви, че от ГЕРБ ще го направим. Какъвто и да е резултатът, ще го признаем и ще се съобразяваме с него. Оттук нататък си е Ваше право да вземете каквото и да било решение. Аз апелирам към мъдрост, ако можете да я проявите. Ако не можете, такива скандирания чух сутринта, като идвах, че не знам как така идвате всеки ден на работа,

да могат господата, които са зад Вас, да подвикват, че това е правилно? Дали не могат да намерят по 50 души партиите и да ги изпратят пред дома на господин Станишев и като не може да излиза съпругата му да разхожда децата, ще й бъде приятно?

позицията си на човек, уважаван финансист и икономист от голяма група хора в страната. Ваше право е кой път ще изберете. Когато февруари месец протестираха срещу нашето управление, от тази трибуна аз си подадох оставката, без изобщо да питам и да се съобразявам с когото й да било, защото достойнството е най-важно от всичко. По точките, които ще разглеждате днес, ние имаме достатъчно мотивирани изказвания, които да обяснят на хората защо сме против. Аз исках само да помоля за мъдрост и че властта на всяка цена нищо не я оправдава.

но ще има по-голяма представителност в Парламента. И ако тогава политическите лидери сме мъдри, трябва да излъчим управление или да излъчите управление, в зависимост от това как ни подредят хората,

Заповядайте, уважаеми господин Местан. ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги! Уважаеми господин Борисов, понеже на два пъти се обърнахте и към мен, искам да припомня на колегите, които не са забелязали това, че влизайки в пленарната зала тази сутрин, се обърнах към Вас с искреното: „Добре дошли, господин Борисов!” След изявлението Ви обаче трябва да Ви питам: „С добро ли дойдохте, господин Борисов?”

от името на парламентарната група, да сте тук не само по точката за актуализацията на бюджета и мотивът да сте на тази точка да не е само защото сте категорично против. Защото призивът Ви за мъдрост предполага не само позиции радикално против, а опит да чуете собствените си думи за съгласието, защото дневният ред на обществото, колкото и странно да Ви прозвучи това, е по-скоро именно актуализираният бюджет. В това изявление няма да се спирам на философията на актуализирания бюджет. Ще кажа обаче, че няма нищо отговорно, нищо мъдро в добре организирания опит актуализираният бюджет да се представи като някаква опасност за българския национален интерес и, забележете, за българските граждани, защото този актуализиран бюджет днес ще се разисква точно заради интереса на българските граждани. От няколко дена захранвате българската общественост със страхове, че ще се похарчат допълнително един милиард, които през следващите три години българските граждани ще трябва да връщат.

Колко? Над четири милиарда, плюс близо четири милиарда фискален резерв – осем милиарда струват точно на тези български граждани три години и шестмесечното Ви управление (ръкопляскания от ДПС), за да ги плашите днес с емитирането на един милиард дълг. Ето това е разликата между отговорното политическо говорене, което сме готови да приветстваме, и подклаждането на напрежение с некоректни, измислени тези. Става ясно обаче защо кабинетът Орешарски трябва да си отиде още утре. Знаете ли защо? Защото политическото време, с което би разполагал кабинетът Орешарски, е проблем за хората от списъчния състав

Има още една идеологема, с която се атакува кабинетът Орешарски, и това е зависимостта на кворума от Политическа партия „Атака”. Това е безспорен факт. Ние казахме, че този кабинет тук е първият кабинет, зад който не стои ясно изразено парламентарно мнозинство. Това е първият български кабинет на политическото малцинство. И това е риск. Това в някаква степен ограничава, поставя под съмнение дори легитимността на кабинета – говоря за реалната легитимност. Но и господин Орешарски, и министрите бяха наясно с този дефицит – отсъствието на ясно парламентарно мнозинство. И по-лесното, което можеха да направят, е да откажат съставянето на правителство и да се върви към нови парламентарни избори. Господин Орешарски и двете партии, които стоят зад кабинета, обаче избрахме по-трудното – да съставим правителство и това беше по-трудното и по-правилното решение. Аз имам една молба към Вас. Колеги от ГЕРБ, политиката не търпи двойните стандарти. Бумерангът ще настигне всекиго, който прибягва до двойните стандарти. Днес сте много разточителни в критиката си към това, че не кабинетът, а кворумът на Четиридесет и второто Народно събрание зависи от колегите от „Атака”. Забравихте ли, собствено Вие, господин Борисов, как в продължение на две години посрещахте с бурни, както се казваше едно време, нестихващи ръкопляскания всяко изказване на господин Волен Сидеров от тази трибуна? Ръкопляскаха не само народните представители – гледам Ви в очите, нали помните, аз вече казах, че се чудя как не се срутиха стените на тази пленарна зала, но ръкопляскаше и тогавашният Аз мога, ако влезете в спор с мен, да Ви поканя на една видеопрожекция, защото документалните кадри имат тази особеност да запечатват тези сцени завинаги, и ще видите, че сред ръкопляскащите тогава, и то с разтопени от кеф лица, са и премиерът, и вицепремиерът, и всички министри, сред които можем да познаем и днешния държавен глава. Така че Ваше право е да раздавате морални присъди, но собствено от Вашите уста тази присъда е и автоприсъда. Затова време е наистина да се опитаме да спрем, както казва господин президентът, и с реваншистките нагласи, и с непрекъснатото връщане лентата назад. Аз го направих не като самоцел, а защото Вие за пореден път върнахте лентата. Да, през февруари Вие подадохте оставка, само че, уважаеми колеги от ГЕРБ, нека да припомня, че февруари 2013 г. е месецът, след който оставаха само два-три месеца до края на мандата Ви, след почти цял мандат управление. (Оживление и смях от ГЕРБ.) Днес говорим не за месеци преди края на мандата на господин Орешарски, а само дни след началото на мандата. Ако наистина ще уважим вота за всички партии, то трябва да чуем както гласа на протестите, така и гласа на подкрепящите кабинета Орешарски. Уважаеми госпожи и господа, ние сме за диалог. Обръщаме се и към държавния глава, независимо че побърза да снеме доверие, в това число и от нас като политическа сила, която стои зад кабинета. Ние няма да му отговорим с това, че не му вярваме. Не! Длъжни сме да се отнасяме с уважение към президентската институция. Той няма доверие в двете партии, които стоят зад кабинета. Ние обаче смятаме, че все още не е късно той да възстанови своята медиаторска роля,

От предната вечер протестите с променено лице показаха и второто си лице. Вече имат два символа. Единият е пианото. В музиката, в звука на пианото, чуваме туптящото сърце на събуденото гражданско общество. (Оживление има още един символ от вчера, от предната нощ. Освен пианото, вторият символ е павето. И нямаме право на генерализирани оценки. Да – на пианото, но не – на павето! Това трябва да го кажем всички, като основа за градивния диалог, от който се нуждаят точно протестиращите български граждани. Благодаря Ви за вниманието.

Заповядайте, уважаеми господин Борисов, за лично обяснение. БОЙКО БОРИСОВ (ГЕРБ): Господин председател, с цялото си уважение към Вас, към Вашите партийци можете да се държите както искате.

Не очаквам мъдрост от негова страна. Слушах и неговите съпартийци тези дни. Там има доста хора, които са наясно какво правят. С тях не искам да дебатирам. В тяхната история има много повече от павета, ако тръгнете с тази

трябва мъдрост и Вие ми отговорихте, с какво? С история! Добре, да оставим историята, всеки от нас по един или друг начин, с хубаво или с лошо ще остане за времето, в което е управлявал. Все пак има време да се размисли за тези хора отвън, за тези, които не одобряват начина, по който се води политиката в момента. Не е лошо за държавата всяка една партия да си направи извод, че хората ще съдят за това кой какви поуки си е извадил от управлението. Аз специално съм си извадил много поуки. Специално много неща не бих повторил, ако сега сме в управлението. За съжаление, виждам, че Вие летите със страшна сила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

Днес Народното събрание за първи път от доста дни ще бъде в почти пълен състав. Това е добре, защото в тази среда могат да се водят истински спорове за политиката, да се чуват различни мнения, да се отстояват, да се убеждават в крайна сметка хората да знаят кой какво и защо защитава. Това действително е важно. Аз мисля, че много от народните представители от политическа партия ГЕРБ лично, може и да не го казват, но усещат дефицита и за тях самите – избрани за народни представители да не участват в реалния политически процес. Сигурен съм, че имат това усещане. Но тук стана дума за ситуацията в страната. Да, тя е трудна – политическа криза, много сериозна нестабилност. Тази нестабилност започна впрочем от месец февруари с много ясна воля на огромна част от българските граждани за промяна. Защо през месец февруари се стигна до избухване на недоволството? Ще стигна и до сега. Защо се стигна до това? Защото четири години всякакво гражданско недоволство, протест и несъгласие бяха потискани. СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: ...в тенджера под налягане и който се осмеляваше да възроптае, беше санкциониран, репресиран, дискредитиран. Спомнете си Българския лекарски съюз и намерението за стачка тогава, през 2010 г. Каква беше реакцията? – Една мощна кампания срещу лекарите – лекарите от Горна Оряховица, и какво ли не. Това беше съдържанието, манталитетът на предишното управление. Но така не може да продължава до безкрай. Затова през месец февруари хората излязоха не само заради цените на тока, които станаха непоносими. Хората трябваше да избират дали да платят за ток, или да нахранят своите семейства. Излязоха заради действително общо натрупано недоволство от последните 4 години и заради дефектите на последните 23 години преход. Защото малко са българите, които са доволни. Всяка политическа партия, няма изключения – и тези, които са в Парламента днес, и тези извън Парламента, всички носим вина, няма невинни! Затова се наложиха предсрочни избори. Аз съм убеден, че оставката на господин Борисов беше точно пресметнат политически ход, не съобразен с волята на стотиците протестиращи, които тогава наистина бяха стотици хиляди, във всички градове на страната, във всички големи градове.

Да, много партии не попаднаха в Парламента – такава е волята на гражданите. Имаме най-голямата парламентарна група в лицето на ГЕРБ, но забележете, от първия ден на изборите

Тези, които правеха изборите с цялата си администрация, с мнозинството във всички избирателни комисии, с областните управители, с шефовете на МВР, назначени лично по подбор на господин Цветанов – те не признават резултатите. Защо?! Защото не изнасят на политическите интереси на ГЕРБ. Това е фундаменталният проблем от началото на работата на този Парламент и всяко сърдене защо най-голямата няма председател на Парламента или не участва в управлението, е резултат, първо, от начина на правене на политика през последните четири години – от конфронтацията, репресиите, реваншизма. Кой наложи този стил на поведение и на политика? – Господин Борисов и господин Цветанов. Четири години го гледахме. Ние сме готови за диалог, в това число, разбира се, с най-голямата група в този Парламент. Първото условие е признаване на изборите и да си вършите, уважаеми дами и господа, работата, за която хората са Ви избрали. Аз не одобрявам незаконни или агресивни действия срещу когото и да са предприети, в това число и протестите пред къщата на господин Борисов. Политическо решение – не участвате. Не е това начинът да се принуди ГЕРБ да участва в работата на Парламента. Но когато говорите за миналото и за настоящето, за тогавашните и за сегашните протести, нека бъдем ясни и наистина трябва да се говори без двойни стандарти.

агресията, търсения конфликт, замерването на полицаи, на автобуса с депутати, синдикалисти, експерти с камъни и с бутилки

да бъдат защитени техните конституционни права, да могат свободно да се движат. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Това беше новото и различно лице на протеста. Там имаше вклинени много провокатори – съзнателни, защото съзнателно се търсеше сблъсък и окървавяване. Искам да попитам, тъй като има информация и за активисти на ГЕРБ – заместник-председател на Общинския съвет от Перник, от Пловдив, които са участвали в това. Това по политическа команда на Партия ГЕРБ Това е политически въпрос, на който дължите отговор, ако призовавате да се чуе гласът на протестиращите. Убеден съм, че и господин Орешарски, и партиите, които подкрепят неговото правителство, са готови на разговори, но не на ултиматуми, защото казвате: „властта – на всяка цена”. Не, не на всяка цена, по никакъв начин! Ние Парламентарната група на Коалиция за България, искаме да реализираме промяна в страната. (Реплики от ГЕРБ.) Искам да Ви кажа, че част от тази промяна е и актуализацията на бюджета, защото когато казвате: „Тази актуализация е лоша, това правителство трябва да си ходи”... РЕПЛИКИ Замитане на следите от предишните безобразия – от тефтерчето на господин Златанов, ролята на Искра Фидосова и на много други представители на най-висше ниво на ГЕРБ в в този механизъм за рекет, изнудване и покриване на конфликти на интереси. Затова ли трябва да направим сделка, за да работите в Парламента?! Ние сме готови да разговаряме върху принципите за национално съгласие, ако щете, и за нов обществен договор, което искат множество хора – и отляво, и отдясно, от центъра, от различни партии. Какъв да бъде той? Първо, автентична демократична държава. Действително, трябва да се сложат ясни опори и разграничителни линии между ролята на държавата – политическото, и икономическите субекти, ясни правила. И когато се говори – всички говорят срещу олигархията, дайте да изработим общи правила за отношенията между държавата и икономическите субекти. Всеки икономически субект има своите интереси. И да не прилагаме двойни стандарти да се говори за една групировка, а да не се говори за друга икономическа групировка. Нека поработим по това. Нека поработим как да се защити държавният интерес в икономиката. Новият модел за ценообразуване на цените на тока

Нали знаете какви икономически интереси се натискат по този начин? Дайте да говорим за това! Или не искате?! Нека поговорим как България, която по Конституция е социална държава, действително да изпълнява своите задължения към най-бедните хора, които не могат сами да се справят в икономиката. В бюджета, който приехте в предишния му вариант, няма планирани пари за хора с увреждания след месец септември. съм, че това ще проличи и при докладването. Ами за първокласниците в тази тежка криза? Срещу това ли сте?! Дайте да поговорим за тези въпроси, ако желаете.

спазване на правилата на демокрацията. Демокрацията е такава, че българските граждани взеха решение. Най-лесното за господин Орешарски в личен план и за правителството е да напуснат, да подадат оставка, да има нови избори, но единственото неприемливо нещо е, че това ще консолидира властта на Цветанов в ГЕРБ. Това е очевидно това е тайният план и замисъл, към който се стреми господин Цветанов, очевидно и господин Борисов, защото са неразривни, а не да има повече съгласие. Никой няма нищо против да разговаря с Партия ГЕРБ, с най-голямата парламентарна група. Аз при предишния Парламент, ако имахме група от 97 депутати, Боже мой, колко Ваши безобразия нямаше да бъдат допуснати с такава опозиция. мога да Ви го кажа категорично. Уважаеми дами и господа, нека да бъдем сериозни. Днес има важна дискусия за българската държава, важна дискусия за икономиката, за социалната сфера, как да живеят Дайте Ваши идеи за второ четене. Или Вие правите просто демонстрация – „Тук сме за бюджета и пак напускаме”? Няма да Ви помогне, защото тези, които днес са на улицата и са част от обществото, а не цялото общество, са и против Вас, защото печелившият от тях ще бъде така наречената „реформаторска десница”, която ще изяде Ваши гласове. Това обаче е много малък проблем. Така че: диалог – да, ултиматуми – не! И спазване на закона! Благодаря, господин Станишев. Просрочихте времето. Надявам се всички народни представители да го спазват. Преди това го просрочи и господин Борисов. (Оживление в ГЕРБ.) Господин Местан беше най-точен. Заповядайте, господин Борисов, за лично обяснение. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин премиер! Просто натискайте звънеца и ние няма да го просрочваме. Като има сигнал спираме и си сядаме. Затова е сложен. Уважаеми господин Станишев, доста неща казахте, които изобщо не отговарят на истината. Ние имахме 117 депутати, но бяхме правителство на малцинството. И ако не ни бяха подкрепили три партии тогава, трябваше да има нови предсрочни избори. Освен това действително ние искахме и още първия ден, когато се изказах тук, казах, че с неудоволствие, но един глас ще Ви дадем, за да управлявате и да няма избори. Още първия ден казах, че ще подкрепим и разбирам колко е трудно в най-тежката финансова и икономическа криза да се управлява и всеки премиер, който седне на този стол, е отговорност и много голяма тегоба. За радост това го има записано в стенограмите на този Парламент. И Вие го знаете. Не обиждайте протестиращите. Да, едни не ни харесват нас, други харесват други. Но в политиката се мери кой най-много го харесват. Дори в Съединените щати или в Германия огромен процент хора са против дадения президент или дадения канцлер. Но никой не излиза да казва, примерно: „Седемдесет милиона са против Вас”. Там се брои и това демокрацията – да се преброят тези, които са повече „за” и на тях съответно им се дава право да управляват. Най-малкото е редно да се чува гласът им. Най-редното е да им се даде необходимото място в комисиите. Защото виждате – ние вече два-три дена участваме в комисиите като наблюдатели. Вие си гласувате с ДПС и „Атака” и си приемате каквото си пожелаете. Все пак уважението е взаимно. Много пъти повтаряте за отговорността. Аз направих необходимото разследване по това прословуто тефтерче и неслучайно втора точка е изключително тежко наказание изваждане от Изпълнителната комисия, и ще гласувате изваждането на госпожа Фидосова като депутат. Така че с цялото си уважение аз на няколко пъти помолих заради хората да проявим мъдрост, да се дръпнем малко от егото си. Вие явно искате да си изговорите нещата, които сте ги написали. Изговорете ги, това няма да Ви помогне. Благодаря.

по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет. Ще започнем с доклада на Комисията по бюджет и финанси, която е водеща. Давам думата на господин Йордан Цонев – председател на Комисията по бюджет и финанси. господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги! „ДОКЛАД по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., г., № 302-01-8, внесен от Министерския съвет на 22 юли 2013 г. На съвместно заседание, проведено на 23 юли 2013 г., Комисията по бюджет и финанси, Комисията по икономическата политика и туризъм и Комисията по труда и социалната политика разгледаха Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., № 302-01-8, внесен от Министерския съвет на 23 юли 2013 г. На заседанието присъстваха Петър Чобанов – министър на финансите, Хасан Адемов – министър на труда и социалната политика, Драгомир Стойнев – министър на икономиката и енергетиката, заместник-министри на финансите, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал, заместник-председателят на Българската стопанска камара Димитър Бранков, Васил Тодоров – главен секретар на Българската търговско-промишлена палата, Пламен Димитров – президент на КНСБ, Николай Ненков – вицепрезидент на КНСБ, КНСБ, Нонка Каменова – експерт от Конфедерацията на труда „Подкрепа”, директори на дирекции в Министерството на финансите и представители на неправителствени организации. От името на вносителя законопроектът беше представен от министър Петър Чобанов. Министър Чобанов изтъкна, че предлаганата актуализация на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. ще бъде осъществена при запазване на финансовата и фискалната стабилност на държавата. От началото на 2013 г. изпълнението на основните макроикономически индикатори протича по-песимистично спрямо прогнозите, при които е бил разработен Законът за държавния бюджет на Република България за 2013 г. Икономическият растеж през първото тримесечие на годината е останал слаб, като освен неблагоприятните ефекти от влошената външна среда са започнали да се проявяват и ефекти от нестабилната вътрешна среда. Вътрешното потребление остава свито, което е сред основните причини за ревизираната надолу макроикономическа прогноза за настоящата година. Отчетните данни за последното тримесечие на 2012 г. показват спад при крайното потребление и инвестициите в основен капитал в реално изражение, затова в ревизираната прогноза за 2013 г. на Министерството на финансите се очаква по-бавното възстановяване на вътрешното търсене през първата половина на годината. Повишената икономическа несигурност в началото на настоящата година в България и Европа като цяло, също се очаква да окаже негативно влияние върху инвестиционната активност в страната. Тенденцията към забавяне растежа на вътрешното търсене се отразява негативно върху вноса, което води до намаляване на постъпленията от данък върху добавената стойност от внос. От друга страна, наблюдаваните темпове на нарастване на износа в края на 2012 г. и в началото на 2013 г. могат да доведат до по-бързо от очакваното възстановяване на износа през 2013 г. и съответно до нарастване на декларирания за възстановяване данъчен кредит от износителите. По-слабото вътрешно търсене и нарастването на износа, който бе основен двигател на растежа през първото тримесечие на 2013 г., не позволяват на приходите от косвени данъци, които са гръбнакът на данъчните приходи в бюджета, да нарастват бързо. С оглед на гореизложеното, с актуализираните прогнози за 2013 г. се предвижда ръст на икономиката от около 1%, който е по-песимистичен сценарий от заложения растеж от 1,9% в макрорамката към Бюджет 2013. Това е свързано с рискове за изпълнението на приходната част на бюджета, което налага преглед и оценка на фискалните цели. Изпълнението на държавния бюджет очертава редица структурни проблеми, които водят до задълбочаване на съществуващите дисбаланси в ключови системи на икономиката. Превръщането на бюджетното салдо в основна цел и подчиняването на всички системи за постигането му водят до липсата на гъвкавост в секторите, което затруднява работата на системите и води до липса на оперативна възможност за разплащане на задълженията и до потискане в крайна сметка на растежа. Освен поради липсата на ефективни политики за растеж актуализация на бюджета се налага и поради надценените разчети на приходите към Закона за държавния бюджет на Република

В контекста на потенциалните рискове за фискалната позиция правителството вече е предприело пакет от спешни мерки за двете приходни администрации с цел намаляване на негативните ефекти върху бюджетните приходи от ниската събираемост и от съществуващите порочни практики по линия на контрабандата и размера на сивата икономика. На базата на предприетите мерки със законопроекта се предлагат следните изменения и допълнения в Закона за държавния бюджет за 2013 г.:

или по-малко с 207,4 млн. лв. Това намаление на приходите е резултат от намаление на данъчните приходи с 555,0 млн. лв. и увеличение на неданъчните приходи с 347,6 млн. лв. Намалението на данъчните приходи с 555,0 млн. лв. е резултат от очаквано неизпълнение на: корпоративния данък с 13,4 млн. лв.; данъците върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и чуждестранни юридически лица с 14,3 млн. лв.; данък върху доходите на физическите лица с 50,0 млн. лв.; данък върху добавената стойност с 229,2 млн. лв.; акцизи с 195,0 млн. лв. и други данъци с 53,1 млн. лв. Очаква се данъкът върху застрахователните премии и митата и митническите такси да се изпълнят така, както са предвидени в Закона за държавния бюджет за 2013 г. – съответно на 28,1 млн. лв. и на 120,0 млн. лв. Преизпълнението на неданъчните приходи с 347,6 млн. лв. се очаква да постъпи от: приходи и доходи от собственост – 82,8 млн. лв., и от други неданъчни приходи – 264,8 млн. лв. Предвижда се приходите от държавните такси и от глоби, санкции и наказателни лихви да се изпълнят до размера им, предвиден в закона, съответно – 709,0 млн. лв. и 94,0 млн. лв. В актуализираните разчети на неданъчните приходи са заложени по-високи постъпления спрямо планираните със ЗДБРБ за 2013 г. от „приходи и доходи от собственост”, като в нетното увеличение това са основно приходи от дивиденти за държавата от държавни предприятия и в „други неданъчни приходи” – основно от присъдена сума в полза на държавата по арбитражно и приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове. Помощите, даренията и другите безвъзмездно получени суми се предлагат на сума 44,2 млн. лв. – толкова, колкото е одобрена и със закона. Със законопроекта се предлага бюджетните кредити за общи разходи да се увеличат до 19

увеличение на бюджетния кредит за резерв за непредвидени и неотложни разходи в частта за структурни реформи и допълнителни фискални мерки, който разход със закона е одобрен до сума 49,5 млн. лв., а със законопроекта се предлага да се увеличи на 335,5 млн. лв. В резерва за непредвидени и неотложни разходи, в частта му за структурни реформи и допълнителни фискални мерки е заложен ресурс в общ размер 286 млн. лв. за разходи, както следва: разплащане на задължения към бизнеса – сума в размер на 160,4 млн. лв.; - за обезпечаване на социалните плащания за най-уязвимите групи – сума в размер на 40 млн. лв.; - за облекчаване на тежестта върху потребителите при изкупуване от тях на електрическа енергия по преференциални цени по Закона за енергията от възобновяеми източници, което ще бъде за сметка на приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове. Затова в актуализираната рамка е включена оценка за приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове в размер на 85,6 млн. лв. и ресурс за разходи до размера на постъпилите приходи за 2013 г. при спазване на законодателството в областта на държавните помощи. За по-ефективно и целесъобразно използване на разходите трябва да се осигури гъвкавост и буфери, които да могат да посрещнат натиска от очертаващото се неизпълнение на приходите и създаване на условия за изпълнение на част от най-неотложните стабилизационни мерки в програмата на правителството, насочени към растеж и подобряване на бизнес средата, сред които са и мерките за разплащане на задълженията към бизнеса, за намаляване на административната тежест, подобряване на концесионната дейност и други. Свиването на колективното потребление би оказало негативно влияние върху крехкия растеж и може да тласне икономиката отново в рецесия. кредит за трансфери и вноска в общия бюджет на Европейския съюз се запазва в размерите, одобрени със Закона за държавния бюджет за 2013 г., съответно

Със закона е одобрено отрицателно бюджетно салдо в размер на 806,2 млн. лв., а със законопроекта се предлага увеличение на одобреното отрицателно бюджетно салдо

Този нов размер на дефицит (2%) остава в рамките на регламентирания с чл. 20, ал. 4 от Закона за устройството на държавния бюджет лимит от 2,0% от БВП и спазва критериите от Маастрихт. Във връзка с предлаганото увеличаване на дефицита се поражда необходимост от промяна в лимита за максималния размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2013 г. Заложеният в Закона за държавния бюджет на не предоставя възможност за прилагането на гъвкав подход по отношение на използването на нови емисии дълг, тъй като през февруари 2013 г. извънредно са емитирани 6-месечни държавни ценни книжа на вътрешния пазар на стойност Книжата са пласирани в значим за мащабите на местния пазар размер, посредством който са осигурени средства за извършване на плащанията към земеделските производители. Въпреки че емисията падежира в рамките на 2013 г. през месец август, тя на практика елиминира всякакви възможности за гъвкавост при финансиране нуждите на бюджета, изчерпвайки одобрения лимит. От друга страна, съществува необходимост от осигуряване на буфер във фискалния резерв, който да минимализира евентуални ликвидни рискове. Посочените обстоятелства водят до необходимостта от обезпечаване на допълнително дългово финансиране посредством използването на оптимална комбинация от дългови инструменти в размер до 1,0 млрд. лв. Това обаче няма да окаже влияние върху регламентираното в § 14 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. ограничение за максималния размер на държавния дълг към края на годината от 14,6 млрд. лв. В Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. се правят предложения за следните изменения: 1. В § 5 числото „160” се заменя с „200”. С това изменение общата годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане се увеличава с 40,0 млн. лв.

3. Създава се § 14а със следния текст: „Министерският съвет може да поема външен държавен дълг, включително чрез емисии на държавни ценни книжа на международните пазари, в размер общо до 1,0 млрд. лв. или тяхната равностойност в друга валута при условията за последваща ратификация”.

Министерският съвет да утвърди бюджета и показателите за дейността на новото Министерство на инвестиционното проектиране, като необходимото финансиране се осигури чрез преструктуриране на други бюджети предвид делегирането на функции и компетенции от други администрации към новосформираното министерство и б) б) реализираните приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове до размера на очакваните постъпления от 236,2 млн. лв.

По законопроекта се проведе обширна дискусия. Представителите на работодателите подкрепиха принципно законопроекта, като изтъкнаха, че са налице всички параметри за тази актуализация на бюджета и едни от основните задачи са: държавата да си възстанови статута на най-добър платец, да оптимизира административните разходи с цел осигуряване средства за здравеопазване и образование, по-ефективно администриране на осигурителните вноски, като правителството се ангажира с необходимите реформи. Президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България Пламен Димитров изрази становището, че актуализацията и в политически, и в социален план е важна, като би могло да се търси подобряване на събираемостта на ДДС и акцизи, да се криминализира неплащането на осигурителни вноски. Господин Димитров изтъкна необходимостта от нов социален пакет с оглед осигуряване на еднократни добавки за безработните лица и социално слабите. Би трябвало да се помисли и за предложението на Националното сдружение на общините в Република България за осигуряване на допълнителни средства за съфинансиране на проекти. Представителите на КТ „Подкрепа” заявиха, че предвиденият социален пакет от 40 млн. лв. е доста малък предвид хората в крайно неравностойно положение и че те ще вземат решението си след допълнителна информация следващата седмица – за подкрепа или против. Подуправителят на БНБ господин Димитър Костов изрази принципната подкрепа на законопроекта от страна на БНБ. Мнозинството от народни представители се изказаха, се изказаха, изразявайки своята подкрепа за предложените изменения и допълнения на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. Представителите на ГЕРБ изразиха становище, че изменението е ненавременно и прибързано и не покрива мотивите, с които е внесено. По време на дискусията бяха зададени въпроси, на които министър Чобанов отговори изчерпателно. След дискусията се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „за” – 10 народни представители, без „против”,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 Благодаря, господин Цонев. Сега възможност да представи доклада на Комисията по икономическата политика и туризъм има нейният председател господин Имамов. Заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа министри, народни представители и гости! представители и гости! Ще си позволя да прескоча някои общи текстове, които вече бяха казани в предходния доклад. Те са записани в официалния доклад на комисията. „ДОКЛАД по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., № 302-01-8, внесен от Министерския съвет на 22 юли 2013 г. На свое извънредно заседание, проведено съвместно с Комисията по бюджет и финанси и Комисията по труда и социалната политика на 23 юли 2013 г., Комисията по икономическата политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. Министърът на финансите Петър Чобанов представи мотивите за изменението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и изтъкна, че само с актуализация ще се запази финансовата и фискалната стабилност на държавата. През периода от юни 2009 г. до февруари 2013 г. публичните финанси са се влошили с приблизително 8,1 млрд. лв. в резултат от понижаването на фискалните резерви с 4,4 млрд. лв. и нарастването на държавния дълг с 3,7 млрд. лв. Той изтъкна, че неблагоприятната среда за бизнес и непоследователната политика на правителството по отношение на инвестициите задълбочава проблемите, свързани със световната финансова криза, във всички сектори на икономиката. Като следствие от това броят на работните места се понижава с над 400 хил. души, а над 100 хиляди предприятия са излезли от пазара. Към март 2013 г. липсват буфери в бюджета поради изчерпването на лимита за емисия на държавен дълг, тъй като през февруари 2013 г. са емитирани извънредно държавни ценни книжа за 800 млн. лв. Освен това липсва финансиране на поети ангажименти, отлагат се реформите в ключови сектори – образование и здравеопазване, задържат се дължими от държавата плащания към частния сектор, натрупват се просрочия, разходи за лихви по забавените плащания и отнемане на ликвидни средства от редовните данъкоплатци. Многогодишните фискални цели са неустойчиви. Основните макроикономически индикатори от началото на годината се развиват по-песимистично спрямо прогнозите, при които е разработен Законът за държавния бюджет за 2013 г. Актуализираните прогнози предвиждат реален растеж на икономиката от около 1%, което е по-неблагоприятен сценарий от заложения в макрорамката към Бюджет 2013 растеж от 1,9%. По-слабото вътрешно търсене и нарастването на износа, който е основен двигател на растежа през първото тримесечие на 2013 г., не позволяват на приходите от косвени данъци – гръбнака на данъчните приходи в бюджета, да нарастват по-бързо. Това е свързано с рискове за изпълнението на приходната страна на бюджета, което налага преглед и оценка на фискалните цели. Изготвените от приходните администрации оценки за очакваното изпълнение на данъчните приходи на годишна база очертават сериозно изоставане спрямо планираните с бюджета за 2013 г. параметри. Основните фактори за по-песимистично развитие на приходите се свързват с ревизираните надолу прогнози по макрорамката спрямо заложените в бюджета за настоящата година, както и с недооценените ефекти от нормативни промени в режими и срокове за деклариране и внасяне на някои данъци. Надценени са и постъпленията от данъка върху доходите от лихви. Актуализираните оценки в частта на данъчните приходи по републиканския бюджет очертават неизпълнение в размер на 555 млн. лв., което има следните източници: неизпълнение на приходите от корпоративни данъци – 27,7 млн. лв., от данъка върху доходите на физическите лица – 50 млн. лв., от акцизи – 195 млн. лв., от данъка върху добавената стойност –229,2 млн. лв., и от други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане – 53,1 млн. лв. Оценката за изпълнението до края на годината на неданъчните приходи на базата на отчетните данни към полугодието на 2013 г. дават основание за очаквано преизпълнение в размер на около 347,6 млн. лв. Източниците за това са от приходи от дивиденти от държавни предприятия, от присъдена сума в полза на държавата по арбитражно дело и от продажби на квоти на емисии на парникови газове. Нетният ефект върху приходите за 2013 г. от актуализираните оценки за данъчните и неданъчните приходи е неизпълнение в общ размер от около 207,4 млн. лв. (0,3% от прогнозния брутен вътрешен продукт). По отношение на разходите липсват буфери, които да могат да посрещнат натиска върху бюджетната позиция от очертаващото се неизпълнение на приходите. Свиването на колективното потребление би оказало негативно влияние върху крехкия растеж и може да тласне икономиката отново в рецесия. Липсата на гъвкавост в разходите значително ограничава възможността за изпълнение на част от стабилизационните мерки в програмата на правителството. Разплащането на просрочените задължения към бизнеса и стриктното спазване на законоустановените срокове за извършване разплащане на задължения по договори от страна на държавата е основен ангажимент в програмата на правителството. Държавата трябва да бъде равнопоставена при взаимоотношенията си с бизнеса и да бъде коректен партньор, което обаче не може да се реализира при липсата на буфери в бюджета. Невъзстановеният ДДС също е в значителни размери, което допълнително влошава бизнес средата, особено за малките и средните предприятия, и изисква допълнителен ресурс, който не е предвиден в рамката на бюджета за 2013 г. За преодоляване на натиска върху разходите в резултат от просрочените задължения и за осигуряване на допълнителен ресурс в резерва за непредвидени и неотложни разходи се предвижда нарастване с 286 млн. лв. От тях ресурсът за погасяване на просрочени задължения на държавата към бизнеса, натрупани основно в системите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието, е в размер на 160,4 млн. лв. Предвидени са допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването, за земеделските производители и 40 млн. лв. за обезпечаване на социалните плащания за най-уязвимите групи. Включен е и допълнителен ресурс за разходи за сметка на приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове в размер на 85,6 млн. лв. С тях ще се покриват задължения за изкупуване на тъй наречената „зелена енергия” по преференциални цени, с което се подкрепят крайните потребители на електроенергия.

При запазване на фискалната стабилност предлаганите промени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. предвиждат увеличаване на бюджетния дефицит с 493,4 млн. лв., което представлява 0,6 % от прогнозния БВП. С това се променя

за максималния размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2013 г. През февруари 2013 г. извънредно са емитирани 6 месечни държавни ценни книжа на вътрешния пазар на стойност 800 млн. лв. Тази емисия на практика елиминира всякакви възможности за гъвкавост при финансиране нуждите на бюджета, изчерпвайки одобрения лимит. разчетите показват, че през първото тримесечие на 2014 г. равнището на фискалния резерв би се понижило с 423 млн. лв. само поради операциите по държавния дълг, което би представлявало сериозен ликвиден риск за държавните финанси. Следователно е налице необходимост от обезпечаване на допълнително дългово финансиране в размер до 1 млрд. лв., което обаче няма да повлияе върху регламентираното в § 14 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. ограничение за максималния размер на държавния дълг към края на годината от 14,6 млрд. лв. В заключение, бюджетната актуализация ще позволи да се даде по-голяма свобода на финансирането на мерки и сектори, генериращи растеж, при запазване на макроикономическата и фискалната стабилност. Изпълнението на програмата на правителството е насочено към по-голяма ефективност на използвания ресурс и заедно с подобряването на бизнес средата ще доведе до мултиплициране на положителния ефект върху икономиката.

хода на дискусията Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България изказа мнение, че всяко правителство има правото да изпълнява бюджет, който е изготвило и приело, както и че държавата трябва да бъде пример за изряден платец. По отношение на разходната част в бюджета той посочи, че са възможни по-големи рестрикции в административните разходи и разходите в системата на отбраната, които да се пренасочат към здравеопазването например. Пламен Димитров от КНСБ каза, че според него приходната част в актуализирания бюджет би могла да бъде по-амбициозна и по-специално приходите от ДДС и акцизи. Той се обяви за нов социален пакет, засягащ около един милион български граждани и включващ еднократни мерки за подпомагане на социално слаби, пенсионери, безработни лица чрез бърза квалификация през бизнеса например и други. В заключение изтъкна, че би било добре да бъдат ревизирани финансовите рестрикции в редица системи, без което те не биха могли да се справят до края на годината, като даде пример с някои агенции към Министерството на земеделието и храните. В дискусията взеха участие народните представители Георги Кадиев,

След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 7 народни представители, без „против” и „въздържали се” - 2. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България

Благодаря Ви, господин Имамов. Сега да чуем доклада на Комисията по труда и социалната политика. Ще го представи председателят на комисията – госпожа Корнелия Нинова.

внесен от Министерския съвет на 22 юли 2013 г. Комисията по труда и социалната политика на извънредно съвместно заседание, проведено на 23 юли 2013 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., № 302-01-8, внесен от Министерския съвет на 22 юли 2013 г. На заседанието присъстваха: Петър Чобанов – министър на финансите, Драгомир Стойнев – министър на икономиката и енергетиката, Хасан Адемов – министър на труда и социалната политика, Димитър Костов – подуправител на БНБ, експерти от съответните министерства, ръководители и представители на синдикалните, работодателските и други неправителствени организации. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. бе представен от господин Петър Чобанов – министър на финансите на За предходния четиригодишен период фискалните резерви са намалели с около 4 млрд. лв. и с 4 млрд. лв. се е увеличил държавният дълг. Планирането на Бюджет 2013 е извършено при превръщането на ниския дефицит в самоцел. Това доведе до потискане на растежа и колапс при функционирането на редица системи. Като резултат – отлагане на реформи в ключови сектори, задържане на плащания към частния сектор, невъзможност за финансиране на поети ангажименти, изчерпани възможности за нов държавен дълг, който може да бъде поет през 2013 г. поради емитираната извънредна емисия дълг от 800 млн. лв. през февруари 2013 г. В същото време надценените параметри на приходната част на Бюджет 2013, като резултат от оптимистично заложения растеж в размер на 1,9%, доведоха до значително изоставане на приходите. Нетният размер на неизпълнението на приходите за 2013 г. на годишна база е 207,4 млн. лв. За първите пет месеца на годината с постановления на Министерския съвет са одобрени разходи за 209 млн. лв., които са непредвидени и извънредни. Просрочените задължения на министерствата и агенциите са над 103 млн. лв. Липсват средства за поети ангажименти за субсидии на тютюнопроизводителите, за ремонт на спортни бази във връзка с международни първенства, за финансиране на отделни дейности в Министерството на вътрешните работи. Необходим е допълнителен ресурс в размер на 40 млн. лв. за обезпечаване на социалните плащания за най-уязвимите групи. Средствата ще бъдат насочени за компенсиране на възникналия недостиг за изплащане на интеграционни добавки по Закона за интеграция на хората с увреждания и правилника за неговото прилагане. Всичко това налага актуализация на бюджета. Освен това актуализацията ще позволи запазване на приемствеността по отношение на макроикономическата и фискалната стабилност, за да се даде по-голяма свобода за финансирането на политики и сектори, подпомагащи икономическия растеж. Допълнителното дългово финансиране в размер до 1,0 млрд. лв. няма да окаже влияние върху регламентираното ограничение за максималния размер на държавния дълг към края на годината от 14,6 млрд. лв., заложен в Бюджет 2013. Представителите на синдикалните организации подкрепят актуализацията, но считат, че не са достатъчни политиките, които стимулират растежа. В разходните политики следва да се вмести нов социален пакет. Считат, че в актуализацията на бюджета не са взети предвид всички недобори в административните структури. Представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепят актуализацията с мотива, че всяко правителство следва да изпълнява свой бюджет, че държавата следва да си възстанови статута на най-добър платец и че резерви в бюджета има – в ограничаване на административните разходи и тези на системите за сигурност. Българската стопанска камара подкрепя актуализацията. Счита, че двойното нарастване на износа ще доведе до по-големи искания за възстановяване на ДДС. Притеснителен е процесът на дефлацията. В разгърналата се дискусия народните представители от Коалиция за България и ДПС направиха изказвания и поставиха редица въпроси на министъра на финансите – за увеличения размер на неданъчните приходи, за кадровите промени в приходните агенции, за забавеното възстановяване на ДДС, за механизма за харчене на средствата от актуализацията, за темпа на нарастване на данъчните приходи. Народните представители от парламентарната група на ГЕРБ определиха актуализацията като ненавременна и прибързана и поставиха въпросите за актуализация на тригодишната бюджетна прогноза, за неизпълнение на целите на данъчната администрация, за необходимостта от по-силен социален пакет. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: 10 гласа – „за”, без „против” и 2 гласа – „въздържали се”, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., № 302-01-8, внесен от Министерския съвет на 22 юли 2013 г.” Благодаря Ви, госпожо Нинова. Следва представяне на доклада на Комисията по отбрана. Заповядайте, господин Янков.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители, ще Ви запозная с Доклада на комисията относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет № 302-01-8, внесен от Министерския съвет на 22 юли 2013 г. проведено на 24 юли 2013 г., Комисията по отбрана, съвместно с Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. На заседанието присъстваха министърът на отбраната господин Ангел Найденов, заместник-министърът на финансите госпожа Людмила Елкова, представители на Министерството на финансите, Министерството на отбраната и Министерството Промените в бюджета, касаещи Министерството на отбраната, бяха представени от министър Найденов, който очаква актуализация на бюджета средства от 65 млн. лв. за решаване на два основни проблема: първо, 35 млн. лева да се насочат за покриване на задълженията на Военномедицинска академия, които са необходими за покриване на задължения за медикаменти и консумативи; второ, за освобождаване на радиочестотния сектор за нуждите на цифровата телевизия и за експлоатация на високоскоростните влакове от Българските държавни железници, като от липсата на средства могат да възникнат редица проблеми, поради което министър Найденов предлага актуализация на бюджета на Министерството на отбраната. От Комисията по отбрана в дискусията взе участие председателят й господин Янко Янков, който подчерта, че проблемът за разглеждането на бюджета е изключително важен за решаване на няколко проблема в Министерството на отбраната. Той отбеляза, че липсва сериозна финансова осигуреност на Министерството на отбраната, необходимо е и ефективно изразходване на средствата, с които разполага министерството. Също така посочи, че има и проблем с окомплектовката на личния състав. Според него бюджетът трябва да се използва като инструмент за подпомагане и решаване на проблемите в отбранителния сектор и предлага на членовете на Комисията по отбрана да подкрепят предлагания актуализиран бюджет за отбрана. В резултат на проведените разисквания Комисията по отбрана с 10 гласа „за”, без „против” и с 2 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет № 302-01-8,

На свое заседание, проведено на 24 юли 2013 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, съвместно с Комисията по отбрана, разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет, № 302-01-8, внесен от Министерския съвет на 22 юли 2013 г. На заседанието присъстваха: Ангел Найденов – министър на отбраната, представители от Министерство на финансите Людмила Елкова – зам.-министър, Владимир Петров – директор

Промените в бюджета, касаещи Министерството на вътрешните работи, бяха представени от зам.-министър Людмила Елкова и началника на кабинета на министъра на вътрешните работи Георги Великов. Според госпожа Елкова те се налагат поради въвеждане на новата политика на своевременно изплащане на задълженията на държавата към бизнеса. Запазвайки бюджетния дефицит в рамките на позволеното се предвижда да бъдат направени разходи, които не търпят отлагане. По данни, представени от господин Великов, това са просрочени разходи, в които влизат суми, дължими за гориво за отопление, моторни и авиационни горива, вещево продоволствие, както и средства за текуща издръжка и осигуровки за извънреден труд на служителите на В дискусията участваха народните представители Младен Червеняков, Георги Андреев и Кирил Добрев. Според народния представител Младен Червеняков, нуждите на ведомството са доста по-големи от предвидените в законопроекта средства. Народният представител Георги Андреев се обърна към заместник-министъра на финансите с въпрос относно покриването на разходите, възникнали вследствие на двойното увеличение на стойността на ваучерите за храна на служителите в министерството. Госпожа Елкова отговори, че това увеличение не е предвидено в бюджета, което създава необходимост от изплащане на непредвидени разходи. Тя уточни, че това не е изолиран случай и даде пример с разходите по охраната на проведения през януари референдум, които не са били предвидени в бюджета за 2013 г. Народният представител Кирил Добрев изрази опасенията си, че средствата, отделени за изплащане на горива на Министерството на вътрешните работи, ще отидат във фирми със съмнителна репутация, избрани от предишното редовно правителство. В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 10 гласа „за”, без „против”и 1 глас „въздържал се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет, № 302-01-8,

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин вицепремиер, господа министри, колеги! „Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 24 юли 2013 г., на което обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния г., № 302-01-8, внесен от Министерския съвет на 22 юли 2013 г. В работата на комисията участие взеха от Министерството на земеделието и храните проф. Греков – министър, заместник-министрите госпожа Валентина Маринова и господин Бюрхан представители от Министерството на земеделието и храните, от Държавен фонд „Земеделие“ – господин Румен Порожанов, от Министерството на финансите госпожа Весела Данева – директор на дирекция „Финанси на реалния сектор”. От Министерството на финансите представиха предложенията за промени на общите макроикономически и фискални показатели и мотивите към тях. Министър Греков представи становището на министерството, което е в подкрепа на законопроекта, като изтъкна, че министерството ще настоява в резерва за непредвидени и неотложни разходи и в частта за структурни реформи и допълнителни фискални мерки да бъдат предвидени средства за финансиране на производителите на тютюн в размер на 11,5 млн. лв., както и 3,5 и 3,5 млн. лв. за финансиране на производителите на плодове и зеленчуци. По отношение на тютюнопроизводството мотивите са, че то има изключително голямо социално, демографско и екологично значение за развитието на цели региони в страната. Към момента в България има одобрена, необвързана с произведеното количество тютюн схема за национални доплащания към директните плащания. Тази схема е съобразена с европейската политика да бъдат подпомагани доходите на земеделските стопани в сектора, вместо да бъде увеличавано самото производство. За периода от началото на прилагането на схемата броят на заявителите по мярката и заявеното от тях референтно количество по сортови групи нараства ежегодно. В тази връзка, за да се гарантира запазване на нивото на индивидуалното подпомагане на доходите на земеделските производители е необходимо да бъде предвидено и съответстващо увеличение на бюджета по схемата. Предложението на Министерството на земеделието и храните за механизма на вътрешно разпределение на общата сума по схемата по сортови групи тютюн е това да става със заповед на министъра на земеделието. По отношение на средствата за финансиране на производителите на плодове и зеленчуци мотивите са, че това традиционно за България производство се намира в дълбока криза, предизвикана от ниски и нестабилни изкупни цени, съпътствани от високи производствени разходи, както и от силен конкурентен натиск от внесени или доставени от други държави членки на ЕС продукти. Съществуват проблеми и с пазарната реализация на произведената продукция. Освен това действащите правила на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз не позволяват насочването на по-значителни по размер средства за тяхното подпомагане по схемите на директни плащания. Същевременно поради сравнително малките площи, използвани в този сектор, директните плащания на площ подпомагат в по-висока степен, водят до повишаване на доходите на заетите в този отрасъл. тази връзка с цел предотвратяване на масови фалити и гарантиране на развитието на този приоритетен сектор в земеделието, е необходимо производителите да се подпомогнат чрез прилагане на схеми за държавни помощи. В последвалата дискусия участие взеха народните представители Пенко Атанасов, Спас Панчев, Добрин Данев, Тунджай Наимов, Десислава Танева, Цвета Караянчева, проф. Теохаров и Светла Бъчварова. Всички народни представители от Коалиция за България и от Движението за права и свободи, взели отношение по предложените промени, изказаха съгласие с необходимостта от актуализация на параметрите на бюджета и с изложените в становището на министерството аргументи. Беше подчертано, че тази актуализация е била неизбежна, предвид първоначално заложените параметри, които са били в такава степен рестриктивни, че са направили невъзможно нормалното функциониране на системата като цяло. Те изказаха категорична подкрепа по отношение на предвиденото финансиране на производителите на тютюн и на плодове и зеленчуци, и единодушно призоваха законопроектът да бъде подкрепен. Народните представители от ГЕРБ също изказаха принципното си одобрение тези производители да бъдат подпомогнати допълнително, но изразиха несъгласие с необходимостта това да става чрез актуализация на бюджета. По техните думи подобна мярка е прибързана и тяхната парламентарна група няма да подкрепи законопроекта. Бяха поставени множество въпроси във връзка с изключително тежкото финансово състояние на Селскостопанската академия, състоянието на Българската агенция по безопасност на храните и проблема с недостига на средства за изпълнение на основни нейни дейности като имунопрофилактика на животните и екарисажна дейност, съответно необходимостта за тези звена в структурата на Министерството на земеделието да бъдат осигурени допълнителни средства. Освен това беше напомнено и за състоянието на „Напоителни системи”. В тази връзка от Министерството на земеделието и храните обясниха, че актуализацията се налага поради проблеми с изпълнението на заложените макроикономически показатели и съответно предложените промени не касаят бюджетите на отделните структури. Съответно те следва чрез вътрешно преструктуриране на разходите да намерят възможности за откриване на дефицита си от средства.

Уважаеми господин министър,

внесен от Министерския съвет на 22 юли 2013 г. На заседанието присъстваха: госпожа Людмила Елкова – заместник-министър на финансите, госпожа Милена Бойкова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, господин Владимир Петров – директор на дирекция „Държавни разходи”,

Законопроектът предлага актуализация на държавния бюджет за 2013 г., която да бъде осъществена при запазване на финансовата и фискалната стабилност и е с цел осигуряване на по-реална основа за Бюджет 2014 г. Промяната се налага поради слабия икономически растеж през първото тримесечие на година, свитото вътрешно потребление, липсата на ефективни политики за растеж и надценени разчети на приходите за 2013 г. Липсата на гъвкавост в разходите не дава възможност за изпълнение на важни стабилизационни мерки, като например разплащането на просрочените задължения към бизнеса, обезпечаване на социалните плащания за най-уязвимите групи граждани, частично покриване на задълженията за така наречената зелена енергия, насърчаване на социалната ангажираност на работодателите чрез увеличаване на годишната квота за ваучери за храна за 2013 г. и включване на допълнителни ресурси в резерва за допълнителни и неотложни разходи. Промените в държавния бюджет за 2013 г. предвиждат увеличаване на дефицита с 493,4 млн. лв. Това променя бюджетната позиция, която остава в рамките на регламентирания лимит от 2% от брутния вътрешен продукт при спазване на критериите от Маастрихт. Предвижда се допълнително дългово финансиране в размер до 1 млрд. лв., което няма да окаже влияние върху регламентираното ограничение за максималния размер на държавния дълг към края на годината от 14,6 млрд.лв. хода на дискусията взеха участие народните представители Цецка Цачева, Емил Радев, Димитър Лазаров, Данаил Киров. Бе направено уточнение от народния представител Христо Бисеров, че макар да не е изразено в законопроекта по видим начин, от 160,4 млн. лв. задължения към бизнеса 13,4 млн. лв. са по договори на Министерството на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” по отношение на местата за лишаване на свобода и 2,8 млн. лв. за правна на помощ. Госпожа Цачева постави въпроси относно това откъде се очакват постъпленията, които са заложени в законопроекта като постъпления от неданъчни приходи, как ще бъдат разходвани средствата и кой държавен орган ще определя за какво – законодателният орган или Министерският съвет. Заместник-министър Елкова отговори, че постъпленията са формирани на базата на чаканите приходи от дивидент от Българската консолидационна компания, от продажбата на квотите за въглеродни емисии и от дължимо плащане към България във връзка със спечелено арбитражно дело. Законопроектът предвижда разходването да се извършва по решение на Министерския съвет, който ще осигури гъвкавост при преценката на неотложните разходи. Прозрачността е гарантирана с оглед на това, че постановленията на Министерския съвет ще са публични. Народният представител Емил Радев постави въпрос какъв ще бъде размерът на лихвите и разходите по дълга, предвиден в законопроекта. Според отговора на госпожа Милена Бойкова, дългът няма да се емитира наведнъж и ще бъдат търсени различни варианти според пазарната среда, както вътрешна, така и външна, към дадения момент. Представителите на Министерството на финансите изрично подчертаха стабилизационното значение на буфера за поддържане на фискалния резерв в законоустановените му граници. Обърнаха внимание и на практическите трудности, които възникват от въведената единна сметка, тъй като механизмът й на функциониране затруднява сериозно определянето на постъпленията по различните видове плащания. Комисията по правни въпроси със 7 гласа „за”, без „против” и 2 „въздържали се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., № 302 01 8, внесен от Министерския съвет на 22 юли 2013 г.” Благодаря Ви, господин Хамид. Часът е точно единадесет. Обявявам почивка до 11,30